evo ovaj zakon, odnosno Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita. hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 174. Predlagatelj zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste u pretince.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 Vlada je podnijela amandmane koji sukladno sa člankom 169. Poslovnika postaju sastavni dio Konačnog prijedloga zakona i o njima se ne glasuje. Amandmane je podnio i Odbor za zakonodavstvo. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Ministar financija, gospodin Ivan Šuker. Izvolite. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora. Prije svega dame i gospodo saborski zastupnici, hvala vam što ste prihvatili izmjenu dnevnog reda, da ovu iznimnu točku možemo raspraviti danas i ako to bude ikako moguće da je ovaj Visoki dom i danas usvoji iz jednostavnog razloga da hrvatskim građanima uz poruku koju smo poslali prije nekoliko dana da je hrvatski financijski sustav sustav stabilan, da je bankarski sustav u Republici Hrvatskoj izuzetno stabilan. Sa ovom izmjenom zakona i amandmanima hrvatske Vlade pošaljemo još jedno dodatno ohrabrenje, jer gledajte ovakve krize kao što smo to govorili i kada je bio slučaj inflacije i ovakve financijske krize, najgori i ono što je vrlo teško kontrolirati je strah. To je nešto sasvim iracionalno i vrlo ga je teško držati pod kontrolom osobito ako se cijeli financijski svijet trese. Dozvolite mi najprije da kažem što smo bili predlagali da izmijenimo u starom zakonu, dakle da ga uskladimo sa zakonodavstvom Europske unije. Također bih želio nešto reći u trenutku kada je ovaj zakon izrađivan, u trenutku kada ga je hrvatska Vlada usvajala i slala Hrvatskom saboru na usvajanje, u tom trenutku sve članice Europske unije su imale osiguranje depozita do 20 tisuća eura. Međutim na sastanku ministara financija u utorak u Luksemburgu zbog krize naravno da se raspravljalo i o osiguranju štednih depozita, bio najprije prijedlog da se osiguraju štedni depoziti od 100 tisuća eura. europskih članica, oni da kažem malo siromašnijih su smatrali da će to teško provesti pa su molili da se taj iznos smanji pa je na kraju dogovoreno da taj iznos bude od 50 do 100 tisuća eura. Ministarstvo financija i Vlada Republike Hrvatske su počeli raditi izmjenu zakona, zapravo amandman na predloženi zakon koji se treba naći na raspravi u Hrvatskom saboru, dakle da i Vlada Republike Hrvatske a kasnije i Sabor sa usvajanjem ako se usvoji ovakav prijedlog izmjena zakona sa amandmanima Vlade, ide praktički istim putem kao što to rade i ostale članice Europske unije. Dakle što smo predlagali da se mijenja u izmjenama i dopunama zakona? Dakle visina osiguranog depozita, obuhvat osiguranog depozita. Jer vi ste vidjeli u prijedlogu zakona tako i u ovom amandmanu Vlade, da od 1.1.2010. godine uz osigurane depozite od 1.1.2010. godine bili bi osigurani depoziti i malih poduzetnika. Također izmjenama je predviđeno i jasnije pojačano nastup osiguranog slučaja. Rokovi isplate su također predloženi da se promijene i ulaganje sredstava u fond. No, s obzirom da su amandmani Vlade najviše zaintegrirali hrvatsku javnost, a posebno hrvatske štediše, dozvolite mi da nešto malo više kažem o tim amandmanima. Dakle prvi amandman je da se iznos osiguranih depozita povisi sa 100 tisuća na 400 tisuća kuna i da ta odredba u zakonu praktički stupi odmah, onom trenutku donošenja, dakle kad zakonski može stupiti. Također s obzirom na povećani iznos, predlaže se da se smanji godišnja premijska stopa koje plaćaju banke sa sadašnjih 0,5 na 0,4% tako da kompletan odluka o povećanju osiguranih depozita ne bi opteretilo jako poslovne banke, na kraju krajeva u ovim teškim financijskim uvjetima to bi možda neke ponukalo da dodatno možda i dignu kamate što ne bi bilo nikako dobro niti za hrvatsko gospodarstvo, a niti za hrvatske građane. Dakle u ovakvim situacijama se naprosto mora razmišljati na sve, jer cijena kapitala je na svjetskom tržištu izuzetno visoka. Mnoge zemlje, dvije u našem neposrednom okruženju na žalost više ne mogu same reprogramirati svoje kredite jer ne mogu dobiti kredit niti od jedne poslovne banke nego će vjerojatno koristiti fond koji je osnovao Međunarodni monetarni fond kao fond za garanciju da takve zemlje se mogu izvući iz problema. Dakle ovom problemu ne treba pristupati kao neće se ništa dogoditi nego morate jednostavno sagledati sve segmente, jer ako to ne sagledate može se sutra dogoditi da upravo to bude razlog za povećanje cijene kapitala, jer mi isto tako moramo računati s tim kao što je sada financijska kriza, tako moramo itekako razmišljati i paziti što će se događati sljedeće godine, kakav će biti gospodarski rast, koliko će naši gospodarstvenici uopće moći doći do sredstava i to nije ono što muči Hrvatsku, to je ono što muči cijeli svijet. Dakle i tu moramo biti jasni i to treba reći. u ovim amandmanima je ostala ona odredba da od 1. siječnja 2010. godine će se proširiti obuhvati na male poduzetnike, jer smatramo da mali poduzetnici su u principu mala obiteljska gospodarstva ili obrti i logična je stvar da se njima garantira za te depozite jer oni na žalost se vrlo teško mogu zaštititi i na kraju krajeva to je u tradiciji europskih zakona i normalna stvar je da Republika Hrvatska to isto napravi. Također u ime Vlade tražim i molim da ovaj Visoki dom kada se bude glasalo o ovome, usvoji i članak u kojem se omogućava Vladi Republike Hrvatske da uredbom ako je to potrebno, može povećati iznos osiguranih depozita iz jednostavnog razloga ako se ne daj Bože nešto dogodi, Vlada može promptno reagirati dok kompletnu saborsku proceduru dok dođemo, u ovakvim situacijama je možda nekad kasno i ako zakasnite jedan dan. Ono što bih također želio reći je da kada govorimo o ovoj financijskoj krizi i kada govorimo o povećanom iznosu osiguranja depozita, bez obzira kojoj mi političkoj opciji pripadali, bez obzira kako razmišljali. Međutim ima nešto što bez obzira dakle na političku pripadnost i način razmišljanja ne možemo zanemariti, a to je da su hrvatskim građanima još svježe rane od tri bankarske krize koje su bile u proteklih 18 godina. Ima ona narodna "Koga su zmije klale i guštera se boji" tako je na žalost i kod nas, normalno da su hrvatski građani uznemireni i to je upravo razlog zašto smo išli sa ovakvim prijedlogom. Ja znam da je bilo i određenih inicijativa zašto Hrvatska ne bi išla kao neke zemlje sa osiguranjem svih depozita. Međutim, niti jedna od tih zemalja koje su najavile da će ići s tim, nisu donijele akte kojima bi to provelo. Međutim, mnoge zemlje a to je najveći dio jer samo šest zemalja je najavilo da će ići sa neograničenim osiguranjem depozita, sve ostale imaju osiguranje depozita od 50 do 100 tisuća eura. Druga stvar, službeni stav Bruxellesa je da se ne ide sa neograničenim osiguranjem depozita iz jednostavnog razloga. Danas-sutra će se jasno reći što je bio uzrok ove krize. ako idete sa neograničenim osiguranjem depozita onda praktički riskirate bilo kakvu odgovornost banaka za štedne uloge njenih klijenata i neke će se odlučiti na hazar i na takav način dovest u situaciju da sutra se nađe u problemima. Dakle, stav većine članica Europske ograničenim depozitima i sukladno tome je i prijedlog amandmana Vlade Republike Hrvatske. I zašto što smo se ustvari odlučili za ovaj iznos? Iz razloga što u ovom trenutku sa depozitom od 100 tisuća, zapravo sa osiguranjem depozita od 100 tisuća u Hrvatskoj je tim obuhvaćeno 54,6% depozita. Kad govorim o depozitima onda je to dakle svi računi koje hrvatski građani imaju u bilo kojoj banci ne zbrajaju se. To je možda izazvalo određene zabune. Vi ako imate četiri računa u četiri različite banke, na svakom tom depozitu se vama garantira štednja do 400 tisuća kuna. To treba jasno reći, jer su neki zbog ili nerazumijevanja govorili da se ti depoziti zbrajaju. Ne. Zakon dakle osigurava sve depozite. I sa prijedlogom ovog zakona, dakle sa osiguranjem depozita do 400 tisuća kuna iz podataka Hrvatske narodne banke, iz podataka DAB-a je evidentno da ćemo osigurati preko 90% svih depozita fizičkih osoba u Republici Hrvatskoj dakle građana Hrvatske. Dakle, dame i gospodo, poštovane zastupnice i zastupnici, ovo je bio razlog zašto je Vlada Republike Hrvatske predložila amandmane na izmjene zakona. Dakle, hrvatskim građanima treba poslati danas jasnu poruku da Hrvatska ima siguran i stabilan bankarski sustav. Ja to ovdje odgovorno tvrdim iz ove govornice i uz taj stabilan i financijski i bankarski sustav, Vlada se odlučila na ovaj korak i želim još nešto reći. Koordinirano vođenjem fiskalne i monetarne ili monetarne i fiskalne politike, Vlada i Centralna banka su stvorile preduvjete da na bilo koju nepredviđenu situaciju možemo pravovremeno reagirati i spriječiti da nam se dogodi ono što se dogodilo mnogim europskim zemljama. Dakle, to je istina od koje bez obzira kako mi gledali ne možemo pobjeći. A meni je drago da ne možemo pobjeći, jer na takav način se pokazuje da je politika i centralne vlasti, zapravo i državne vlasti tj. Vlade i Centralne banke bila ispravna u proteklim godinama. Svatko je u svom segmentu napravio to da imamo ovakav sustav kakav imamo. Zašto, mnogi će reći zašto danas fiskalna politika kad govorimo o bankama i monetarnoj politici, da danas država ima deficit od 3, 4, 5 ili 6%. Postavlja se pitanje ovakvim uvjetima i u ovakvoj krizi gdje bi našli sredstva za financiranje tog deficita. Dakle, to je samo jedan mali segment što se tiče fiskalne politike. Druga stvar, izmjenom zakonodavstva, osnivanjem HANFA-e, mi smo uveli reda i u nebankarski financijski sustav. A vi ste vidjeli, usprkos potresu na burzi, HANFA je čvrsto držala pod kontrolom situaciju i što se tiče funkcioniranja fondova i svega. Dakle, da bi se sve ovo moglo provesti … /Govornik se ne razumije./ … trebalo je provesti i promijeniti niz zakona u financijskom sektoru. A Ministarstvo financija, HNB i HANFA su u Vladi u protekle tri, tri i pol godine predložile preko 20 takvih zakona, dakle da uvedemo reda u bankarski i nebankarski financijski sustav u Republici Hrvatskoj. Hvala vam lijepa.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 Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Poštovani gospodine ministre, cijenjeni kolegice i kolege. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravio je na 17. sjednici održano 15. listopada 2008. godine Prijedlog zakona o Izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita, s konačnim prijedlog zakona, koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora dostavila Vlada Republike Hrvatske aktom od 30. rujna 2008. godine. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora raspravljao je na temelju članka 65. Poslovnika Hrvatskoga sabora o predmetnom zakonu kao matično radno tijelo. U raspravi na odboru istaknuto je da je bankarski sustav u Republici Hrvatskoj stabilan iz razloga što su banke visoko dokapitalizirane i izuzetno likvidne, tako da ne postoji nikakav ekonomski rizik poslovanja banaka koji bi nastao kao posljedica globalne financijske krize. Međutim, istaknuto je da posebnu pozornost treba voditi da ne se ne dovede u pitanje teško stečeno povjerenje građana u sigurnost bankarskog sustava. U raspravi na odboru u cijelosti su podržani predloženi amandmani Vlade Republike Hrvatske na predmetni zakon, posebno glede povećanja osiguranog iznosa depozita građana sa 100 tisuća na 400 tisuća kuna, kao i smanjenje troškova opterećenja banaka uslijed povećanja osnovice za obračun premije za osiguranje depozita. Navedene izmjene počele bi se primjenjivati danom objave ovoga zakona u "Narodnim novinama". Naime, predloženim povećanjem iznosa osigurane štednje građana bit će obuhvaćeno 90% depozita građana, dok je sadašnjim iznosom osiguranih depozita od 100 tisuća kuna obuhvaćeno 54,6% depozita građana. Na taj način se iznos osiguranog depozita građana ujednačava s onima koji su u ovim uvjetima krize financijskog tržišta donijele i države članice Europske unije na prošlotjednom sastanku u Luxemburgu u rasponu od minimalno 50 tisuća eura do maksimalno 100 tisuća eura. Pohvaljen je koordinirani rad Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske narodne banke, te usklađene aktivnosti fiskalne i monetarne politike na stvaranju uvjete kojima se osigurava stabilnost bankarskog sustava u Hrvatskoj kao i spremnost države da promptno reagira na posljedice globalne financijske krize. Nakon provedene rasprave Odbor za financije i državni proračun Hrvatskoga sabora odlučio je jednoglasno predložiti Hrvatskom saboru donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita, zajedno s predloženim amandmanima Vlade Republike Hrvatske. Hvala lijepo. Otvaram raspravu. U ime kluba IDS-a, gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, gospodine ministre, uvažena gospodo zastupnici. Moje mišljenje je da ne bi trebalo biti nikoga u ovome Domu koji neće podržati ovaj zakon. Usuđujem se reći da je već prošli tjedan osjetila se navala na banke, čak bi se usudio reći da je prava panika dolazila iz samih banaka. Ti ljudi kao što je rekao ministar osjetili su ne jedan udar, neke banke osjetile su i nekoliko udara i nije im bilo svejedno vidjeti redove građana ili svojih sugrađana koji su dolazili i koji su dizali svoje životne ušteđevine. Tako je bilo prošli tjedan. Ja želim vjerovati da će ova mjera ili da ova mjera ide u pravcu da se građanima Republike Hrvatske uputi jasna nedvosmislena poruka, bez ikakvog politikantstva vaš novac na štednji ili u bankama je siguran. Mi koji smo imali prilike pratiti neposredno, tako reći iznutra, što je na trenutke recimo značio jedne Istarske, pa i Riječke banke doista nije nam svejedno da se ovo prošli tjedan događalo. Stoga ovu današnju poruku, ovaj Zakon o depozitivima, jamstva do 50 tisuća eura itd. ali po svakome računu, treba shvatiti upravo kao što je rekao gospodin Šuker i kao što stalno ponavlja gospodin Rohatinski da su naše banke sigurne. Da je bilo problema sa našim bankama odnosno bolje rečeno sa ovom panikom, možda je bio najsvjesniji guverner Hrvatske narodne banke, a da sam upravu potvrđuje podatak da su oni prošli tjedan ukinuli tzv. graničnu obvezatnu pričuvu na iznos od cca 450 milijuna eura ili što ogovara ekvivalentu od 3,7 milijardi kuna. Guverner nas je u nekoliko navrata u zadnjih nekoliko dana uvjeravao da su banke zdrave, da su one likvidne, on je čak isticao podatak da im je do kraja rujna, znači ove ove godine, našim bankama de facto ostavljeno 6 milijardi kuna slobodnih sredstava, jer su plasmani rasli po stopi od 6 umjesto 9% koliko im je bilo dopušteno od strane Hrvatske narodne banke. Međutim, u ovome trenutku ako nam je bankarski sustav stabilan, a takva poruka treba izaći iz ovoga Doma, treba naglasiti da mi imamo ili da ćemo možda uskoro imati problema sa fondovima. Ti naši fondovi, na žalost na današnji dan teško se može reći da su likvidni, a njihovi vlasnici tih fondova, su u pravilu vodeće hrvatske banke, tako da mi moramo doista opet priznati sve počinje i sve nekako završava na bankama. Spas i za te fondove na neki način može biti prodaja dionica INA-e koja će im povećati likvidnost za nekih 6 milijardi kuna. Postavlja se s druge strane međutim pitanje, hoće li se usprkos svim tim mjerama Hrvatska sačuvati inflacije ili će se trgovci u maloprodaji, tu tu mislim prije svega na ovih 10 velikih lanaca, kao što je to bio slučaj u 8 mjesecu, nakon što im je prodaja pala za 7,8% dogovoriti i dignuti cijene recimo za 8 ili 9% kako bi kompenzirali tu smanjenju potrošnju građana. Ono što je zasigurno točno, što je spomenuo i ministar Šuker, kriza koja nas okružuje ili kriza oko nas ili s nama je naprosto globalna. globalna. Panike su potakle vidimo burze, preselila se na zapadu na banke, ali na zapadu još uvijek ostaje, to prati nekako iz prve ruke ta psihološka kriza. Naši susjedi u ovom trenutku znatno manje troše nego što je to bio slučaj do jučer, oni daleko manje putuju, to će se iduće godine odraziti na hrvatski turizam, oni znatno manje u ovom trenutku kupuju automobile, pad im je pao u jednoj Španjolskoj za 40%, u jednoj susjednoj Italiji za 15%, u nas je za prvih devet mjeseci, to je gotovo nevjerojatno porasla prodaja automobila za 25% u odnosu kolovoz, kolovoz prošle godine za 20%, ali ako tu ubilježimo ili pratimo i prodaju rabljenih vozila, onda vidimo da smo i mi u minusu u odnosu na prošlu godinu za prvih devet mjeseci za gotovo 10%. Ono što mene najviše u ovom trenutku brine, to je pad narudžbi auto dijelova od naših proizvođača, a što je poglavito bolno se odrazilo na Buzetski "Cimos" tvrtku koja ima negdje oko 100 milijuna dolara izvoza. Ja isto tako želim vjerovati kao što je Vlada promptno poduzela ovu mjeru da se osiguraju depoziti do 50 tisuće eura, da će poduzeti mjere kako bi našim izvoznicima u ovom trenutku gotovo svjetske recesije na neki način izašla u susret nekim "privilegiranim kamatnim stopama", odnosno kreditima. No da se vratim sada na ovaj zakon. Slovenija jamči, koliko je meni poznato za sve uloge. Ministar je rekao da oni takav zakon nisu donijeli. Koliko je meni poznato oni jamče sve uloge, Mađarska jamči do 51 tisuću, znači kao i u Hrvatskoj, Italija do 103 tisuće eura, Austrija isto tako jamči neograničeno. Čitao sam da zbog straha za sigurnost svojih uloga sve više Nijemaca seli svoje depozite u državne štedionice, "UniCredit" u Italiji otpušta u ovom trenutku negdje 700 radnika, Englezi po prvi puta u svojoj povijesti nacionaliziraju neke velike banke, Island je de facto kao Slovenija nama '93., '94. blokirao novac onim Englezima koji su štedjeli kod njih i imajući sve to na umu trebalo bi vidjeti dali bi i Hrvatska mogla osigurati svu štednju. Rekoh ponavljam, mi de facto štedimo, jamčimo do 400 tisuća kuna svakom građaninu, shodno onoliko računa koliko ih ima. Ako netko ima pet računa, jamči mu se do 2 milijuna kuna, ako ima tri računa do milijun i 200 tisuća kuna. Istina 90% štediša u Republici Hrvatskoj štedi do 50 tisuća eura, ali onih 10% drugih ima zasigurno možda i više novaca na tim računima novaca od ovih 90% Krajem kolovoza građani su u našim bankama imali 135,6 milijardi kuna. To je 19 milijardi EUR-a. Od toga je na žiro računima bilo 16,5 milijardi. Ja mislim da bi i ove žiro račune isto tako država za njih trebala jamčiti jer do sada to nije bio slučaj. Neoročeni depoziti bili su 19,8 milijardi kuna. Oročeni 99,18 milijardi kuna. U godinu dana u bankama je bilo plus 10% novaca u odnosu na prošlu godinu ili 3,84 milijarde kuna. Znači ako je štednja 135,6 milijardi kuna u našim bankama kuna u našim bankama građani bankama u ovom trenutku duguju negdje 120 milijardi kuna. Zbog toga ja mislim ne treba se ni čuditi zašto banke ostvaruju takve profite kada je omjer štednja kredit de facto pokriven u omjeru gotovo 1:1, 1:0,9. Ako je gro tog novca s druge strane za kuće, za stanove i tako dalje naša imovina danas u Hrvatskoj vrijedi negdje 750 milijardi kuna. Znači banke se imaju od čega namiriti ali sutra još jedanput ponavljam problem će biti naši fondovi. Imovina fondova pala je krajem rujna za gotovo 50%. Sa 30,05 milijardi kuna iz 12. mjeseca 2007. na 14,87 milijardi kuna u rujnu. Drugo, problem su i mirovinski fondovi. Oni su teški bili 23,36 milijardi kune jer država jamči do visine tamo zajamčenog prinosa a njihovi stvarni prihodi danas su 50% recimo tog iznosa. S druge strane ja mislim da ovakvim raspravama Klub IDS-a glasat će apsolutno za ovaj zakon, treba uputiti i još jedanput ću reći poruku da su banke sigurne. Da ne treba stvarati paniku. Treba isto tako građanima reći da kriza neće zaobići Republiku Hrvatsku. Treba, ono čega su oni i sami svjesni, da će teže dolaziti do novca odnosno da će cijena novca biti teža. Da će potrošnja biti zasigurno svakoga od nas sve manja. Rekoh 7,8% je potrošnja u trgovini na malo u 8. mjesecu ove godine u odnosu na isti mjesec prošle godine. Dio izvozne ekonomije će stagnirati. Na primjer, spomenuo sam slučaj «Cimos» koji 100% izvozi prema jednom BMW-u, Opelu, Citroenu, Peugeotu, ne znam i tako dalje. I ako jedan BMW zatvara pogone na 4 dana, jedan Opel na 20 dana ma jasno je da će i ta tvrtka osjetiti taj udar. Zna se kako će se to amortizirati ali će neki zasigurno ostati i bez posla. Da li će tu krizu osjetiti hrvatska brodogradnja? To ćemo tek vidjeti, ali ako se manje automobila prodaje onda će se i manje brodova za prijevoz automobila proizvoditi. 600 investicije u zemlji zasigurno biti će daleko manje no što su bile do ove godine. To su najavili, ne znam, turistički djelatnici, to najavljuju vodeći gospodarstvenici i sada jasno je da od, da prve udare će najvjerojatnije osjetiti trgovci na malo i osjetit će građevinari. Drugo što isto tako treba reći da Hrvatska će isto tako teže do novaca na međunarodnom tržištu, a mi smo godišnje povlačili putem banaka, putem poduzeća, putem države negdje 5, možda i 6 milijardi EUR-a. Prema tome trebat će se zaduživati na domaćem, Padat će nam najvjerojatnije doznake iz inozemstva i da bi ih zadržali u tim postojećim gabaritima od cirka milijardu i nešto EUR-a mislim da je ovaj zakon apsolutno u redu. EURO će rasti ili već sada raste i samo da nam se ne pojavi još inflacija. Jednom riječju možemo reći da će se u godini koja je pred nama, govorim o 2009. zasigurno teže živjeti. Međutim ono što je svakako sreća za Hrvatsku da su nam banke sigurne. To što su nam vlasnici naših banaka strane velike banke npr. Uni Credito koji tamo otpušta 700 ljudi. Treba vjerovati da može doći možda i do promjene titulara ali da će oni ostati zbrinuti i sigurni. Govorim za zaposlenike, govorim o bankama. Sve u svemu još jedanput po četvrti, peti put iako bih najsretniji bio kada bi se jamčilo za sve depozite ovaj zakon je dobar. On ima onu psihološku, ali ako jedna Slovenija može jamčiti za sve uloge možda bi trebalo vidjeti da li to isto ili u tom pravcu može ići i Republika Hrvatska iako se slažem da već danas taj zakon treba usvojiti i kao poruku obratiti se na taj način javnosti. Priče o bijegu novaca iz naših banaka koje danas imamo prilike čitati u one koje garantiraju 100% na primjer u Sloveniju ili Austriju mislim da su fikcije. To se sigurno neće dogoditi. A ako bi se to dešavalo jasno je da to treba spriječiti. Sve u svemu Klub IDS-a podržava ovaj zakonski prijedlog. U ime Kluba HDZ-a gospodin zastupnik Goran Marić. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče. Poštovani gospodine ministre, predstavnici Vlade, cijenjeni kolegice i kolege. Bez obzira na razinu znanja iz područja ekonomije ekonomija je zanimljiva svima jer se bavi bitnim stvarima za nas kao pojedince, ali i za nas kao ljudsko biće koje vjeruje u bolje društvo. Stoga je svima manje-više poznato da je tržišna ekonomija pretpostavka tržišne ravnoteže i razvoja gospodarstva ali i da tržišna ekonomija ne dovodi nužno i do pravednosti jer vrlo često tržišna ekonomija može dovesti do neprihvatljivo visokih razina nejednakosti dohotka i potrošnje. Istodobno poznato je da je financijski sustav zrcalo gospodarskog razvitka neke zemlje a da je povjerenje temelj na kojemu se gradi i počiva svaki financijski sustav. Nema osjetljivijeg područja od financijskog sektora, a njegova stabilnost za razliku od bilo kojeg drugog sektora ovisi isključivo o povjerenju i to ne kognitivnom nego tzv. afektivnom povjerenju. Nesporno je da je financijski sustav stabilan kad savršeno funkcioniraju sve njegove sastavnice. Financijski posrednici, financijsko tržište, financijska infrastrukutra i regulativa. Financijski sektor u Hrvatskoj odgovorio je svim aktualnim izazovima svjetske financijske krize i bez većih posljedica otrpio udarce upućene iz kriznih financijskih tržišta iz međunarodnog okružja. Predloženi zakonski okvir i usklađene aktivnosti fiskalne i monetarne politike jamac su izvjesnosti neponavljanja neugodne prošlosti financijskog sektora u Hrvatskoj iz devedesetih kada je zbog neučinkovitog upravljanja i izostanka odgovarajućeg nadzora došlo do propasti velikog broja banaka i štedionica ali i do izraženog nepovjerenja u bankarski sustav. Činjenica da građani Republike Hrvatske trenutno u bankama drže oko 135 milijardi kuna upućuje na ponovnu prisutnost izraženog povjerenja građana u financijski sektor u Republici Hrvatskoj, ali to već ponovno stečeno povjerenje mora se očuvati i zbog očuvanja stabilnosti financijskog sustava u Republici Hrvatskoj. Ovaj novi zakonski okvir nedvojbeno će pripomoći u očuvanju povjerenja građana, ali tomu može pripomoći i saznanje o nekim pokazateljima iz financijskog sektora. Primjerice, ukupna imovina financijskih institucija u Republici Hrvatskoj je oko 440 milijardi kuna, a imovina banaka je 340 milijardi što što nas upućuje na činjenicu da banke u ukupnoj imovini sudjeluju s oko 77% i da su upravo banke ti financijski posrednici koji daju osnovno obilježje strukture našeg financijskog sektora, a to je bankovno usmjereni financijski sektor. U ovakvim uvjetima od izuzetne važnosti je spomenuti i činjenicu da je imovina bankovnog sektora za 25% veća od našeg bruto domaćeg proizvoda, a zajedno sa nebankovnim sektorima ukupna imovina je veća od BDP-a za skoro 60%. Gledano unatrag pet godina financijski sektor rastao je po prosječnoj godišnjoj stopi od 18% što je uostalom osiguravalo i primjerene stope gospodarskog rasta, a sve to ostvareno je u uvjetima financijske stabilnosti koju su prvenstveno omogućili nositelji ekonomske politike u koju uključujemo i fiskalnu i monetarnu politiku. Osim toga, izmijenjen je i donesen cijeli paket financijskih zakona koji su osigurali novi regulatorni i nadzorni okvir uključujući i osnivanje HANFA-e. Financijski potencijali za razvitak gospodarstva su u najvećoj mjeri u bankama kojima je i hrvatski potencijal štednje, jer je u štednim i oročenim depozitima zajedno s deviznim depozitima više od 160 milijardi kuna, odnosno 47% svih izvora banaka ili skoro 60% bruto bruto domaćeg proizvoda Republike Hrvatske. Između mnogih ekonomskih uloga države jedna od najvažnijih je svakako ispravljanje tržišnih promašaja, a kojih je na svjetskom financijskom tržištu u posljednje vrijeme bilo u izobilju i s ozbiljnim ekonomskim posljedicama. I ovim Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita glavni ciljevi sustava osiguranja depozita su da se dodatnom regulativom pridonese stabilnost financijskog sustava, te zaštite financijski nedovoljno educirani deponenti od gubitka svojih depozita u slučaju propasti kreditne institucije. Stoga je sustav osiguranja depozita istodobno i specifičan oblik zaštite sustava, zaštite potrošača. Postojeći sustav osiguranja depozita reguliran je Zakonom o osiguranju depozita, a visina osiguranog depozita iznosi 100000 kuna, a obračunava se kao ukupan iznos svih depozita pojedinog građana kod određene banke bilo da ih drži na jednom ili više štednih računa, na tekućem računu ili žiro računu u domaćoj ili stranoj valuti. Premije za osiguranje depozita je linearna, tj. jednaka za sve banke i štedionice. Obračunava se po premijskog stopi od 0,125% tromjesečno, a važećim Zakonom o osiguranju depozita predviđena je mogućnost određivanja nižeg iznosa premije za osigurane depozite u situaciji kad su sredstva u Fondu za osiguranje depozita veća od 2,5% od ukupne visine osiguranih depozita kod svih banaka. Osnovni razlog za predlaganje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita jest potpuno usklađivanje s pravnom stečevinom Europske unije, odnosno usklađenje s odredbama Direktive o programima osiguranja depozita. Predloženim amandmanima Vlada Republike Hrvatske je zbog trenutno izražene krize financijskih tržišta u svijetu važeći iznos osiguranja depozita građana povećava sa 100000 kuna na 400000 kuna, a od 1. siječnja 2010. godine osigurani depozit od 400000 kuna odnosio bi se i na depozite svih fizičkih osoba i malih poduzetnika sukladno usklađivanju hrvatskog zakonodavstva s odredbama važeće Direktive o programima osiguranja depozita. Vlada Republike Hrvatske predložila je i amandman i izmjenu članka 9. važećeg zakona na način da se smanji premijska stopa osiguranja depozita sa 0,5 na 0,4% godišnje odnosno sa 0,125% tromjesečno na 0,10% tromjesečno i to zbog smanjenja troškova opterećenja banaka koji bi nastali kao posljedica povećanja osnovice za obračun premije za osiguranje depozita. Vlada Republike Hrvatske ovim amandmanima je reagirala sukladno reakciji većine zemalja Europske unije kao što su to učinile Austrija 8.10., Belgija 7.10., Danska, Francuska, Italija, Nizozemska, Velika Britanija, Švedska, čak Crna Gora, Bosna i Hercegovina. Iz našeg okružja samo nije za sada najavu reagirao, najavom povećanja limita Srbija koja inače ima najniži limit u iznosu od 3000 eura. Treba istaknuti da ovaj zakon od 1. siječnja 2010. predviđa proširenje opsega osiguranih deponenata sa građana na sve fizičke osobe i na male poduzetnike. Istodobno ovim zakonom uređuje se smanjenje roka obeštećenja, odnosno da se obeštećenje deponenata mora obaviti u roku od 90 dana od dana utvrđenja osiguranog slučaja s dva moguća produžetka roka od po 90 dana što je znatno kraći rok koji propisuje direktiva i koji je godinu dana. Ovim zakonom uvodi se odredba koja uređuje trenutak utvrđenja nedostupnosti depozita temeljem čega deponenti stječu pravo na obeštećenje, a ta odredba i rok idu u prilog deponentima. Naime, važećim zakonom pravo na obeštećenje počinje stečajem kreditne institucije dok ovim zakonom deponenti imaju pravo na obeštećenje i kada Hrvatska narodna banka utvrdi kako kreditna institucija nije u stanju isplatiti depozite, te nije izgledno da će se to stanje skoro izmijeniti. Ovaj zakon predviđa i mogućnost poduzimanja mjera za povećanje likvidnosti i solventnosti kreditne institucije. To su ulaganje u dopunski kapital, upisivanje i uplata novih dionica, otkup imovine ili izdavanje jamstava za određene obveze kreditne institucije s tim da ukupan iznos uloženih sredstava za sprečavanje nedostupnih depozita ne smije prelaziti 50% iznosa osiguranih depozita kreditne institucije iskazane u zadnjem mjesečnom izvješću o stanju depozita. Uvjet za moguću primjenu mjera jest prethodno mišljenje Hrvatske narodne banke. U naravi, mjere za povećanje likvidnosti i solventnosti, odnosno sprječavanja otvaranja stečajnog postupka bit će dio koordiniranih mjera Hrvatske narodne banke i agencije preko posebne uprave u situacijama kad je financijsko stanje kreditne institucije takvo da je neizvjestan daljnji nastavak njezina poslovanja. Poznato je da postoje dva važna izvora promašaja države – birokratski imperativ i kratkoročna obzorja. Ovaj Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita, a posebice amandmani da od 1. siječnja 2010. agencija osigurava depozite građana u u svakoj banci, štednoj banci i stambenoj štedionici do uključivo visine od 400000 kuna u sto postotnom iznosu, te da se preniska stopa smanji s 0,5% na 0,4% godišnje. Vlada Republike Hrvatske niti je donijela zbog birokratskog imperativa, a niti je posljedica kratkoročnog obzorja. Naprotiv, Vlada Republike Hrvatske promišljajući isključivo dugoročno izradila je racionalan prijedlog, logičan i pravodoban prijedlog, ali i prijedlog koji je istodobno nužan stabilizacijski čimbenik, odnosno odnosno prijedlog koji je u interesu održanja stabilnosti financijskog sektora u Republici Hrvatskoj, ali je u interesu svih građana Republike Hrvatske. Ovaj prijedlog zakona jest ujedno i čin jačanja stabilnosti financijskog sustava, ali sa sobom istodobno zbog činjenice da je u bankama zapravo hrvatski potencijal štednje nosi poruku i gospodarskog rasta, socijalne sigurnosti i političke odgovornosti. Stoga će klub HDZ-a glasovati za donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita zajedno s predloženim amandmanima. Hvala lijepa. Hvala. U ime kluba HSLS-a i HSU-a, gospodin zastupnik Ivan Čehok. Izvolite.

koji utječu na njezin fizički integritet, na njezin suverenitet, nego prije svega oni čimbenici koji utječu na upravo stabilnost financijskih i gospodarskih subjekata ili institucija u toj zemlji. Pomalo neobično se dogodilo u Hrvatskoj i tome smo danas svjedoci da prve znake krize tržišta vrijednosnica, dioničkoga tržišta i dioničkih instrumenata na financijskom tržištu su građani gotovo bezglavo prodavali dionice, vrijednosnice, trgovali, dakle dogodilo se ono što inače panična psihološka reakcija, ne samo u Hrvatskoj, nego inače u svijetu, kao što s druge strane i na prve znake tektonskih poremećaja ili potresa, ponora u američkom financijskom tržištu nekako se poljuljala i europska investicijska aktivnost, ali i hrvatska također, tako da je naša investicijska industrija zapravo vrlo brzo osjetila kako se taj jedan sustav ljulja i isto tako dosta je ulagača u fondovima, u fondovskoj industriji jednako tako brzo svoje uloge prodavalo pa smo imali svih ovih dana prilike onda vidjeti, pa i ako hoćete teoretski razmatrati što se sve u uvjetima krize događa. I po možda nekakvom scenariju domino efekta očekivalo se da kao što je nepovjerenje u tržište vrijednosnice ili smanjeno povjerenje jednako tako i u fondovskoj industriji, investicijskoj industriji da se isto može dogoditi ili da će se dogoditi i kad je riječ o bankovnim institucijama. Međutim, evo za divno čudo to se još do danas nije dogodilo, pa da ne budemo zlouki proroci i da ne prizivamo zlo vjerujem vjerujem da se u Hrvatskoj to neće dogoditi, premda dakle ova prva dva instrumenta ili dijela financijskoga sustava su bili ozbiljno narušeni, bankarski sustav nekako svemu tome odolijeva, građani i dalje imaju povjerenja, pa i ovom našom današnjom odlukom vjerojatno će steći i još veće povjerenje. Ja mislim da je ovo prilika da mi čestitamo prije svega hrvatskoj monetarnoj vlasti, guverneru Narodne banke, pa i Ministarstvu financija i Vladi koji su svih ovih godina, rekao bih jednom pametnom i koordiniranom politikom, ali naročito činjenicom da je monetarna politika bila neovisna o političkim političkim odnosima i u Saboru i u Vladi ipak uspjeli zadržati povjerenje građana u bankarske institucije i povjerenje u to da deponirani iznosi sredstava, novaca građana su zapravo u hrvatskim bankama sigurni. To nije lako napraviti, povjerenje je krhko. To vidimo sada u cijelome svijetu, u zemljama koje mi često uzimamo kao primjer i u bogatim zemljama, pogledajte samo jedan Island ili pogledajte što se događa u Francuskoj ili Britaniji gdje će zapravo država morati intervenirati dokapitalizacijom banaka, Italiji i drugim državama. Možemo reći doista da u Hrvatskoj je to povjerenje štediša, povjerenje građana u monetarnu politiku, u Ministarstvo financija i u hrvatski bankarski sustav još uvijek veliko. Pa i ovo što danas činimo kad govorimo o povjerenju je zapravo više psihološki učinak ili imati će prije psihološki učinak nego stvarni financijski učinak. Svi smo mi svjesni činjenice da kada bi došlo do pravoga stampeda građana štediša da bez obzira na količinu i visinu osiguranih uloga, ipak bi banke u kratkom roku teško ili gotovo nemoguće isplatile sva deponirana sredstva. Tako je to svuda u svijetu, tako bi bilo u Hrvatskoj. Najvažnije je da banke tu svoju ročnost i pravodobnost omjera aktive i pasive dobro odmjere, jer ako toga nema onda nikakva isplata štednih uloga deponiranih sredstava u kratkom roku nije moguća. Zato i ovo ima jedan jaki psihološki učinak, dakle podizanje osiguranoga iznosa u našim bankarskim institucijama sasvim sigurno vratiti će, ako je bilo malo poljuljano to povjerenje hrvatskih građana, a naročito mislim da je dobro da od 2010. godine i sve fizičke osobe, dakle mali poduzetnici također mogu računati na osiguranje svojih uloga jer kod njih je zapravo deponirano sredstvo osobno, ujedno i deponirano sredstvo najčešće obrtno sredstvo ili neko drugo sredstvo koje mu je potrebno za njihovu djelatnost. Stoga će klub HSLS-a i HSU-a podržati ovaj prijedlog promjene zakona, pri čemu naravno mi smo zadržali financijsku stabilnost, osiguravamo štedne uloge do 400 tisuća kuna, ma koliko inače računa imali. Dakle, moguće da građani imaju više računa, pa ne osiguravamo onda samo 400 tisuća, nego moguće i preko milijun kuna i to je sasvim sigurno dobro. Ono što dalje moramo napraviti, dignuti gospodarstvo da prosječni građanin može doći do 400 tisuća kuna ušteđevine. Dakle, osigurajmo im 400 tisuća kuna, ali im osigurajmo ujedno ako možemo dignuti gospodarstvo da tih 400 tisuća kuna doista mogu i uštedjeti. Hvala lijepa. U ime kluba HNS-a, gospođa zastupnica Vesna Pusić. Izvolite.

svi ili većina, naime preko ono što je inače parlamentarna većina Vlade podržati jedan zakon. Zato što je očito da je bila nužna jedna interventna mjera i dobro je da se išlo sa ovom interventnom mjerom, odnosno sa ovom vrstom izmjena i dopuna Zakona o osiguranju depozita. Možda nije zgorega u ovom trenutku jasno reći šta to znači. To znači da svi ljudi koji u bankama imaju do 400 tisuća kuna u obliku štednih uloga, odnosno do 50 tisuća eura mogu biti sigurni za svoju ušteđevinu i da ako šta god se dogodilo da će im u roku od 3 mjeseca ili najduže u roku od 9 mjeseci do iznosa od 400 tisuća kuna, odnosno 50 tisuća eura njihovi novci iz banke biti isplaćeni i da im to garantira država. Mislim da je važno to reći zato što je zaista došlo do ja bih rekla nervoze i osjećaja nesigurnosti kod ljudi koji imaju štedne uloge u bankama. U globaliziranom svijetu gledaju pakete od 700 milijardi dolara, u Americi 87 milijardi dolara, u Velikoj Britaniji, kojima se izvlači, kojima se izvlače i financijske industrijske, nacionalne ekonomije iz zapravo jedne krize koja nije viđena u našim životima barem tako naglo i sa takvim drastičnim učincima u najsnažnijim ekonomijama svijeta. Prema tome, poručiti u ovom trenutku ovakvim izmjenama i dopunama zakona svim građanima da će im šta god se dogodilo, do 50 tisuća eura biti isplaćeno najduže u roku od 9 mjeseci ako bude i najgora kriza, je važno i dobro. Radi se i ne treba imati nikakvih dvojbi oko toga o psihološkoj mjeri. Dakle radi se o smirivanju recimo nelagode i straha koji se javlja u takvoj situaciji, ali ekonomija, a pogotovo financijsko tržište je pod snažnim uplivom psihologije i kao što znamo ovogodišnji recimo dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju Paul Krugman baš piše o tome da je jedan od razloga zašto je dobio Nobelovu nagradu je da piše o tome da je pred nama doba pa i ekonomija smanjenih očekivanja i balon koji se u zadnjih 10 ili 15 godina razvio razvio naročito na financijskom tržištu nije realno da opstane. Prema tome ova vatrogasna mjera i psihološka mjera ako hoćete je važna i dobra i primjerena je ovom trenutku, smatramo u klubu HNS-a da zapravo nije bilo realnih razloga naročito zato što se radi o psihološkoj mjeri, da nije bilo pravih razloga da se ne garantiraju svi ulozi. Jasno je da je ovakva mjera naravno samo zadnja konzekvenca, da prije toga postoji niz drugih mjera i ovo je samo ako ništa drugo ne funkcionira, onda se ide na ovu vrstu isplate, odnosno garantiranja štednih uloga. Pa ako se radi o potrebi da se jednim zakonom smiri strah ili panika koju su ljudi počeli osjećati za svoje uloge u bankama, onda bi po našem mišljenju bilo dosljedno i efikasnije da se predlaže u ovim izmjenama i dopunama da se naprosto garantiraju svi štedni ulozi bez ovog ograničenja na 400 tisuća kuna, odnosno na 50 tisuća eura obzirom da naravno je pretpostavka da do takve situacije neće doći. Jer kad bi došlo, ni jedna zemlja na svijetu ne bi mogla sve uloge na taj način isplatiti, ali jasno je da postoji još niz mjera prije toga i baš zbog učinka koji se ovdje namjerava i nadam će se postići, bilo bi po našem mišljenju bolje i efikasnije da su se garantirali svi štedni ulozi a ne ovi ograničeni do 50 tisuća eura. Naime u ovoj situaciji to je zapravo neka vrsta stimuliranja onih koji imaju na računu više od ovog iznosa, da taj svoj iznos podjele na više računa u više banaka. To je jedini efekt od ovoga koji ja vidim, dakle budući da se garantira svaki račun u tom slučaju jedina ideja je da se onda taj iznos koji prelazi 50 tisuća eura podjeli ne vidimo zašto je to potrebno i zašto se na taj način intervenira kada bi se to najjednostavnije moglo riješiti naprosto garantiranjem svih štednih uloga bez ovog ograničenja od 50 tisuća eura. Psihološki zakon da tako kažem, psihološka mjera ali dobra i potrebna i važno ju je u ovom trenutku učiniti, što se kluba HNS-a tiče predlažemo da se još jedanput promisli ta mogućnost da se garantiraju štedni ulozi bez ovog ograničenja od 50 tisuća eura. S druge strane u ovoj situaciji kada smo sada suočeni sa potrebom ovakvih vatrogasnih mjera, možda bi bio pravi ako ne već i malo poslije zadnjeg trenutka, da se počne razmišljati i o tome što ćemo sa revidiranom stopom rasta koja se predviđa za sljedeću godinu od po onome što se piše 3,5%, dakle da li tu ima nekih planova da se nosimo sa problemom bitno smanjenih očekivanja. Jer mi smo mala i slaba ekonomija, prema tome za nas 3,5% rasta nije isto kao i za snažne etablirane ekonomije, za nas je to vrlo ja bih rekla žalosna perspektiva. Prema tome, u ovom trenutku kad se vidi da su potrebne vatrogasne mjere, možda bi bio pravi trenutak da se pripremamo za činjenicu ili za pokušaj popravka tog rezultata koji nam se sada predskazuje i projicira, od rasta od 3,5% u sljedećoj godini koji bi naravno za hrvatsku ekonomiju zaista bio stagnacija. Prema tome, da ne bi morali vatrogasne mjere i u sljedećoj godini, 'ajmo i o ovome promisliti na vrijeme. Što se kluba HNS-a tiče, podržat će ovaj zakon i u ovakvoj formi smanjenih očekivanja.

Za stabilnost banaka velikim dijelom zaslužni su i građani Hrvatske. Ako se malo prisjetite ranijih, kriznih trenutaka u bankama, koliko god su građani prvi osjetili taj udar i platili dobrim dijelom te udare, oni su uvijek ostali vjerni bankama i štednji. I upravo taj novac, ti depoziti i te štednje u bankama su razlog stabilnosti tog bankarskog sustava. U idućoj godini i idućim godinama, po prognozama stručnjaka, očekuje se ipak gospodarska kriza koja će značiti strah građana za radno mjesto, za isplatu plaće koja će značiti i problem kako se nositi sa visinom troškova života i mislimo da te brige će građanima biti dovoljne. I zato klub SDP-a podržava da se poveća osiguranje depozita na 400 tisuća kuna, tako da građani barem ne moraju imati strah i razmišljati o svojoj štednji jer će im vjerojatno ta štednja trebati za djelomično pokriće i troškova života, a da ne govorimo i za neka ulaganja. I mislim da je to najbolja nagrada građanima za njihovu vjernost i za štednju i dapače vjerujemo da će ta štednja omogućiti da i bankarski sustav odigra svoju ulogu u daljnjem razvoju i investicijama. Kako je u ovoj raspravi od strane Vlade bilo govoreno i o fiskalnoj politici i o rezultatima fiskalne politike, a SDP se baš sa izrečenim stavovima i ocjenama ne slaže, ali kako je ovo Zakon o osiguranju depozita nećemo koristiti ovu govornicu da svoje neslaganje sa fiskalnom politikom danas izražavamo. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Klub SDSS-a, gospodin zastupnik Milorad Pupovac. Izvolite. Hvala vam razumije da u ovakvoj situaciju u kojoj smo se našli je nužno podržati mjere koje predlaže Vlada u pogledu osiguranja depozita kako zbog sigurnosti građana i njihovih sredstava u našim bankama, tako istovremeno i zbog sprečavanja odljeva novca iz naših banaka u mjeri u kojoj su naše u druge banke, odnosno u banke sa jačim i osiguranijim mehanizmima konsolidacije banaka koje poduzimaju zemlje u našem susjedstvu, posebno članice Europske dakle, mi ćemo kao klub to podržati. Međutim, mislim da je ovo prilika da na ovom segmentu se podsjetimo do koje mjere i kako imamo dovoljno konsolidiranu i dovoljno jaku državu i u drugim segmentima u kojima je ona potrebna građanima. Dakle, do koje mjere je naša država u stanju biti ne samo vatrogasac kao što se često ispostavlja i kod tema koje smo diskutirali prošli tjedan i kod tema koje diskutiramo danas. A u kojoj mjeri zapravo se mi konsolidiramo kao država, jačamo kao država u funkciji građana, u funkciji onoga što ona građanima treba osigurati i da od institucionalno gledano slabe države idemo u pravcu jake države. Države koja je u stanju odgovoriti na različite izazove koje današnji svijet nosi sa sobom, uključujući razvojne elemente, uključujući lokalnu samoupravu koja nam je nažalost u većini slučajeva, u većini jedinica lokalne samouprave preslaba i s druge strane, u funkciji socijalnih mehanizama. Naši socijalni mehanizmi nažalost su još uvijek obilježeni ratnim iskustvom i ratnim posljedicama, a nisu socijalni mehanizmi koje bi država provodila kao elemente razvoja ili kao elemente socijalne pravednosti. I u tom smislu mislim da je važno da se ovom prilikom, povodom ovog momenta, prisjetimo tog za nas posebno važne teme važne teme ili važnog pitanja. Naravno, za to je potrebno da Vlada ima ozbiljnu strategiju, da Vlada ozbiljno o tome razmišlja i da se priprema za vremena koja su pred nama s obzirom na iskustva koja imamo, a koja u tom pogledu nisu najbolja. Nadam se da će to Vlada razumjeti, nadam se da će Vlada iskoristiti potencijale koji u tom pogledu postoje i unutar koalicijski, a i izvan koalicijski kapaciteta i da će se posvetiti tome kako se ne bismo nalazili u situaciju kao što je ova i ne samo i ne samo ova, nego kažem i ona o kojoj smo prošli tjedan diskutirali, a da stvarima pristupamo vatrogasnim mjerama umjesto da pristupamo mjerama osmišljene i dugoročne strategije jačanja institucija države. Zahvaljujem, gospodine potpredsjedniče. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovani gospodine ministre, kolegice i kolege. Nedavna dramatična situacija na američkim i nekim europskim financijskim tržištima pokazala je važnost stabilnosti financijskog sustava za ukupni ekonomski poredak i život svake zemlje, a dobra i učinkovita zakonodavna regulativa jedan je od bitnih čimbenika stabilnosti tog sustava. Zakon o osiguranju depozita jedan je od zakonskih regulatora stabilnosti financijskog sustava, ali i zaštite deponenata koji su financijski nedovoljno educirani i samim time najviše izloženi raznim iznenadnim turbulencijama na tom osjetljivom tržištu. Dakle, to je specifičan oblik zaštite potrošača, jer je deponent građanin koji svoja slobodna financijska novčana sredstva deponira, ulaže kod banaka i drugih kreditnih institucija, dakle on je sudionik na tržištu kapitala. u dosadašnjem sustavu pravne regulative postojale su zakonske pretpostavke za osiguranje depozita kroz Zakon o državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka koji je donesen 1994. godine, mijenjan i dopunjavan 1998., 1999., 2000. i 2004. godine i Zakon o osiguranju depozita iz 2004. godine. Međutim, baš zbog ovakvih događaja kao što su ovi koji su nedavno pogodili i uzdrmali svjetsko financijsko tržište i zbog potrebe usklađivanja s pravnim stečevinama Europske unije, ali najviše zbog zaštite i očuvanja vlastite stabilnosti financijskog sustava potrebno je donijeti predložene izmjene ovog zakona. Bit predloženih izmjena i dopuna ovog zakona može se iščitati u sljedećem. Prvo, zakon točno definira tko se smatra kreditnom institucijom, te kaže da su to banke, štedne banke i stambene štedionice sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, ali i podružnice kreditnih institucija sa sjedištem izvan Republike Hrvatske koje pružaju usluge na području Republike Hrvatske sukladno zakonu kojim se uređuje poslovanje kreditnih institucija. Dakle, izjednačene domaće i podružnice strane kreditne strane kreditne institucije, odnosno osigurana je jednaka zaštita deponenata u svim kreditnim institucijama. Drugo, povećava se iznos obeštećenja građanima sa dosadašnjih 100 na visinu do 400 tisuća kuna po kreditnoj instituciji neovisno o broju njegovih bankovnih računa, visini sredstava na njima, valuti i mjestu gdje se ti bankovni računi vode. Treće, proširen je opseg osiguranih deponenata, vjerovnika sa građana na sve fizičke osobe i male poduzetnike, sukladno njihovom razvrstavanju prema Zakonu o računovodstvu od 1. 1. 2010. godine. Četvrto, obeštećenje deponenata mora se obaviti u roku od 90 dana od utvrđenja osiguranoga slučaja s dva moguća produžetka roka od po 90 dana, što je kraći rok od roka koji propisuje direktiva direktiva koji je godinu dana, a to je dan kada Hrvatska narodna banka utvrdi da kreditna institucija nije u stanju isplatiti depozite, te da nije izgledno da će to uskoro moći. Dakle, ne mora se čekati proglašenje stečajnog postupka kreditne institucije za obeštećenje deponenata. Peto, pravo na obeštećenje obuhvaća i tražbine s naslova kamata koje dospijevaju do trenutka nastupa osiguranog slučaja. Šesto, Hrvatska narodna banka je dužna bez odlaganja, a najkasnije u roku od 21 dana, od dana kada je utvrdila da kreditna institucija nije isplatila depozite donijeti rješenje o nedostupnosti depozita. Time rješenjem obavještavaju se dotične kreditne institucije i Agencija za osiguranje štednih uloga o nastalom slučaju i ono se mora objaviti u "Narodnim novinama". Agencija dalje poduzima aktivnosti kako bi vjerovnicima osigurala obeštećenje. I sedmo, ovim zakonom predviđaju se mjere za povećanje likvidnosti i solventnosti kreditne institucije. Dakle, i tu se pomaže. Mjere za povećanje likvidnosti i solventnosti mora predložiti dakle kreditna institucija agencije, a one moraju sadržavati vrstu mjera, nositelje provedbe, rokove ostvarenja, te instrumente osiguranja. Ove mjere u pravilu čine ulaganja u dopunski kapital, upisivanje i uplatu novih dionica, otkup imovine, te izdavanje jamstava. Ukupan iznos uloženih sredstava po ovim mjerama ne smije preći 50% iznosa osiguranih depozita kreditne institucije. Nadalje, ovim zakonom obvezuje se kreditna institucija da svojim klijentima kao i budućim potencijalnim korisnicima mora pružiti obavijesti o sustavu osiguranja depozita, to smatram da je posebno važno koje moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, te dostupne u svim podružnicama i na Internet stanicama kreditne institucije. Također je zabranjeno kreditnoj instituciji da ovakve obavijesti naplaćuje klijentima ili da ih koristi u reklamne i promidžbene svrhe. Smatram da je na kraju potrebno naglasiti vrlo brzo i pravovremeno reagiranje Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva financija u pravcu sprečavanja financijske krize, sačuvanja povjerenja građana u sigurnost i stabilnost naših kreditnih institucija. Time je sačuvano financijsko tržište od velikih poremećaja, jer bi naglo povlačenje štednih uloga moglo nanijeti veliki udarac bankama koje bi ostale bez kapitala, a time i ukupnom gospodarstvu koje bi ostalo bez potrebnog obrtnog kreditnog kapitala. Sve to bi u konačnici se odrazilo i na standard građana. Dakle, sama najava Vlade o povećanju osiguranja visine depozita od 100 tisuća na 400 tisuća kuna, dodatno je učvrstila povjerenje ulagača i spriječila dodatni udarac na financijsku stabilnost kreditnih institucija. Zbog toga mislim da nemamo što čekati, nego ozakoniti ono što je već u svojoj najavi tako reći spasilo naše financijsko tržište i omogućilo normalni gospodarski i drugi život i rad bez dodatnih sredstava i povećanih bojazni za budućnost. Evo, na kraju kažem da podržat ću prijedlog izmjene i dopune Zakona o osiguranju depozita. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Gospođa zastupnica Nadica Jelaš. Izvolite. Hvala lijepa. Poštovani potpredsjedniče, ministre, kolegice i kolege zastupnici. Prilično nevjerojatno je zvučala konstatacija prvog čovjeka državnih financija ministra Šukera da je hrvatski bankarski sustav sigurniji od onog u okruženju. Međutim, razlozi za to jesu objektivni, dakle mi vrlo dobro znamo da hrvatske banke jesu visoko dokapitalizirane i s druge strane znamo da su vrlo likvidne, a to znači da ne samo da imaju dosta kapitala, nego je taj kapital takve strukture da su visoko zastupljena upravo ta najlikvidnija sredstva. sigurno najjači čimbenik ovako visoke sigurnosti hrvatskog bankarskog sustava je Hrvatska narodna banka koja svojom funkcijom financijskog supervizora drži poslovne banke čvrsto pod kontrolom. dozvolite da ipak kažem kako mislim da je ovako visoka sigurnost hrvatskog bankarskog sustava jednim dijelom, makar jednim dijelom rezultat jednog odloženog efekta utjecaja financijske krize svjetske financijske krize na naš financijski sustav iz razloga što je hrvatski financijski sustav moramo to priznati, ipak nešto manje razvijen od svjetskog. Dakle, očito u ovom slučaju je nerazvijenost prednost. Dakle, mislim da kriza još u Hrvatsku nije došla u svojoj punoj jačini i zato je dobro, to je jako dobro čuti, i zato je dobrodošao upravo u ovom trenutku ovaj potez povećanjem svote osiguranih depozita sa 100 na 400 tisuća kuna, ali s druge strane i proširenje kruga štediša od početka 2010. na obrtnike i na male poduzetnike. Ovime će se pokriti 95% svih štediša, a oni koji imaju veće iznose slobodnih sredstava od navedenih 400 tisuća, zapravo i nisu klasične štediše, nego ih već možemo zvati investitorima, a investitori uvijek moraju računati sa time da sami snose veći veći dio rizika ulaganja. I zato zapravo nisam za to država garantira sve depozite, dakle i one veće od 400 tisuća. U uvjetima vrlo dinamičnih promjena na burzama eto svjedoci smo ovih dana da nam je prošli tjedan Crobeks strahovito pao pa je u ovim posljednjim danima opet počeo iskazivati visoki rast. a i zbog činjenice da hrvatski građani još uvijek nisu tako dobro educirani ili bolje reći nemaju još toliko iskustava s ulaganjem slobodnih financijskih sredstava, očito je da je štednja u bankama zapravo najsigurniji oblik ulaganja. A sad će postati još sigurnija jer će država u još većoj mjeri nego do sada stajati iza depozita u poslovnim bankama. Još kad bi kamate na te depozite bile veće, a očito je da prostora za povećanje kamata ima jer je bankarska industrija apsolutno najprofitabilniji segment hrvatskog gospodarstva bilo bi dakako još bolje. A svakako najbolje bi bilo kad bi istovremeno novac hrvatskih štediša bio jeftiniji za hrvatske poduzetnike, kad bi bio u funkciji gospodarskog rasta jer svi to znamo jako dobro nema dobrih banaka bez dobrog gospodarstva i nema dobrog gospodarstva bez dobrih banaka. Hvala lijepa. Hvala. Gospodin zastupnik Krešo Filipović. Izvolite. gospodine potpredsjedniče Sabora, poštovani gospodine ministre, predstavnici Vlade, kolegice i kolege. Evo prije samo nekoliko dana u ovom Saboru donijeli smo Zakon o kreditnim institucijama. U raspravi prilikom donošenja zakona a radi značaja koji kreditne institucije imaju za ukupni ekonomski i financijski sustav države naglašena je i važnost usvajanja najviših međunarodnih standarda bankarskog poslovanja a sukladno istim donošenje kvalitetnog zakonodavnog okvira koji će imati mehanizme i instrumente za efikasno sprečavanje i razrješavanje eventualnih kriznih situacija u poslovanju kreditnih institucija. U istom kontekstu spomenuti su i negativni financijski i ekonomski efekti odnosno razmjeri šteta koje mogu prouzročiti krizne situacije u financijskom sektoru i kojih smo svjedoci trenutno u našem širem i bližem okruženju. Ali isto tako bili smo i svjedoci posljedica urušavanja bankarskog sektora u Republici Hrvatskoj koncem 20. odnosno početkom 21. stoljeća te napora koji je bilo potrebno učiniti kako bi se vratilo povjerenje u sektor i konačno uspjelo u njegovoj potpunoj stabilizaciji. posljedice te krize osjećaju se i dan danas na pojedinim područjima Republike Hrvatske. Konstatirana je i činjenica koja govori o trenutnoj stabilnosti bankarskog sektora odnosno kreditnih institucija u Republici Hrvatskoj čija je stopa adekvatnosti jamstvenog kapitala koncem 2007. godine iznosila 16,36% dakle 4,36% iznad minimalno propisane sukladno Zakonu o kreditnim institucijama ili 6,36% iznad minimalno propisane tada važećim Zakonom o bankama. Isto je tako važno napomenuti kako niti jedna od 33 kreditne institucije u Republici Hrvatskoj nije imala stopu adekvatnosti koja je bila ispod zakonom propisane. Svi spomenuti pokazatelji te rasprava vođena tom prigodom zasigurno ide u prilog tvrdnjama koje smo mogli slušati i ovih dana od strane guvernera Hrvatske narodne banke gospodina Rohatinskog i od strane ministra financija gospodina Ivana Šukera. Evo i danas u ovome uvodnom izlaganju o stabilnosti financijskog sustava u Republici Hrvatskoj te o tome kako nema bojazni da kriza na svjetskom financijskom tržištu značajnije uzdrma stabilnost našeg bankarskog sektora. Ovdje posebno želim pohvaliti usklađenu aktivnost i rad monetarne i fiskalne politike ove države koja je upravo doprinijela ovakvoj situaciji. Stabilnosti financijskog sektora uz kvalitetan pravni okvir kojim se uređuje poslovanje kreditnih institucija svakako pridonosi i osiguranje depozita građana i drugih fizičkih i pravnih osoba koje svoju financijsku imovinu povjeravaju na čuvanje kreditnim institucijama pod određenim uvjetima a na kojoj te iste kreditne institucije uglavnom baziraju svoje poslovanje. Stoga je od iznimne važnosti konstantno ulagati napore radi očuvanja likvidnosti financijskog sustava a da bi to bilo moguće potrebno je učiniti sve na jačanju povjerenja građana i drugih komitenata u kreditne institucije jer njih jedino interesira sigurnost njihova nerijetko teško stečena te u banke u obliku štednih uloga uložena financijska imovina. Na to nas ovih dana upozoravaju i predstavnici Svjetske banke. Također ministri financija, skupine G7. Dakle 7 najrazvijenijih zemalja svijeta naglašavaju u kontekstu turbulencija na svjetskom financijskom tržištu kako je važno da svaka država ima snažne programe osiguranja depozita u bankama upravo radi očuvanja financijske stabilnosti koja je jedino moguća uz sačuvano povjerenje štediša. Nerado se prisjećamo krize bankarskog sektora u Republici Hrvatskoj tijekom koje je ako me pamćenje dobro služi samo u nekoliko godina 11 hrvatskih banaka završilo u stečaju sa nesagledivim gospodarskim posljedicama i totalno poljuljanim povjerenjem u financijski sustav kojeg je veoma teško bilo vratiti. Iskreno vjerujem da se nešto slično u Republici Hrvatskoj više nikad neće ponoviti. S obzirom da dolazim iz Županje, grada kojeg su u to vrijeme kolokvijalno nazivali Županja grad u stečaju reći ću vam zaista u najkraćim crtama nešto o stečaju Županjske banke koji je u potpunosti tada izmijenio gospodarsko socijalnu sliku ne samo grada Županje nego i čitave Vukovarsko-Srijemske županije. Naime u to vrijeme što nije bio slučaj samo za Županjsku banku krediti su često dodjeljivani bez jasnih ekonomskih kriterija odnosno gospodarskim subjektima koji iste dijelom zbog cijene kapitala u to vrijeme, a dijelom zbog svoje kreditne nesposobnosti nisu mogli pravovremeno vraćati. Radilo se u velikom broju slučajeva o vlasnički vezanim poduzećima uz banku što je sve skupa dodatno kompliciralo. Kada se prvi put došlo u situaciju da banka nije mogla servisirati svoje obveze dakle kada se upalila crvena lampica dogodio se stampedo štediša i tu je praktično bio početak kraja. Vjerujem da smo svi svjesni toga kako nema banke koja se može održati u takvom i sličnom slučaju dakle u slučaju poljuljanog povjerenja komitenata. Nakon otvaranja stečajnog postupka po načelu tzv. domino efekta urušio se i veliki broj gospodarskih subjekata s jasnim socijalnim posljedicama koje nažalost i danas, koje se nažalost i danas osjećaju. Na koncu želja mi je i na ovom primjeru naglasiti značaj sustava osiguranja depozita koji je u to vrijeme kao i danas bio u nadležnosti Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka. banaka. Dakle zahvaljujući tadašnjem sustavu osiguranja depozita uspjelo se izmiriti 81% ukupne štednje građana koja je u pasivi Županjske banke tada iznosila 746 milijuna kuna. Nažalost 142 milijuna kuna štednih uloga koji nisu bili obuhvaćeni osiguranjem još uvijek su predmet stečajnog postupka i koliko imam informacija mislim da je veći dio tih sredstava uspjelo se naplatiti iz stečajne mase. Radi izbjegavanja sličnih situacija u budućnosti veoma je važno shvatiti kako osnovno načelo poslovanja financijskih institucija mora biti načelo sigurnosti jer svaka kreditna institucija svoje poslovanje temelji na povjerenju svojih komitenata a ne načelu profitabilnosti kako je, kao što je bio slučaj u našoj bližoj prošlosti koje u poslovanju kreditnih institucija može predstavljati da slikovito kažem mač sa dvije oštrice. Kvalitetan sustav osiguranja depozita za čije se uvođenje u pravni sustav Republike Hrvatske ostvarene pretpostavke još 1994. godine donošenjem Zakona o državnoj agenciji upravo u današnje vrijeme predstavlja veoma važan stup sigurnosti razvijenih financijskih sustava iz razloga što je on u svojoj biti i specifičan oblik sustava zaštite potrošača, odnosno štediša i njihovih štednih uloga. Postojeći sustav osiguranja depozita u Republici Hrvatskoj reguliran je dakle Zakonom o osiguranju depozita iz 2004. godine. Sukladno važećem zakonu visina osiguranog depozita iznosi 100000 kuna po svim dakle štednim ulozima i po po svakoj banci što znači da ako štediše i građani Republike Hrvatske imaju svoje štedne uloge u više banka da su 100% njihovi štedni ulozi osigurani u svakoj od tih banaka. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita, te amandmani Vlade Republike Hrvatske predlažu se s jedne strane radi usklađivanja nacionalnog zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije, a s druge strane radi podizanja povjerenja u bankarski sektor čime se pridonosi sigurnosti i stabilnosti cjelokupnog financijskog sustava, te na taj način stvaraju pretpostavke daljnjem nesmetanom gospodarskom razvitku što mislim da je puno važnije nego I na koncu, Prijedlogom zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita uključujući i vladine amandmane predviđene su bitne novine. Ja ću spomenuti samo neke od najbitnijih. Dakle, povećan je ovaj iznos osiguranog depozita sa 100000 na 400000 kuna i proširuje se krug osiguranih deponenata s građana na sve fizičke osobe i male poduzetnike, smanjuje se stopa premije osiguranja sa 0,5 na 0,4% i mislim da je ova odredba koja je predviđena u zakonu da se da mogućnost Vladi Republike Hrvatske da u slučaju ako to ocijeni potrebnim donese i veću osnovicu, veći iznos osiguranja depozita dobro, jer u takvim situacijama je potrebna promptna reakcija. što sam rekao i zaista iz tog razloga što osobno vjerujem da će ovaj zakon doprinijeti dodatnoj sigurnosti i stabilnosti našega ukupnog financijskog sustava osobno ću podržati donošenje Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita. Hvala lijepo. Hvala. U 10,57 isteklo je vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta. Gospodin zastupnik Dragan Kovačević. Izvolite. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče, gospodine ministre sa suradnikom. Naime, ovaj Konačni prijedlog zakona o osiguranju depozita ne možemo promatrati izolirano i izvan konteksta globalne financijske, globalne gospodarske krize koja se iz Amerike proširila i na Europsku uniju. Ovaj zakon ima snažnu socijalnu dimenziju, ali je rezultat i jedne odgovorne i rekao bih ekonomski gledano mudre politike hrvatske Vlade. Ovaj zakon je jasna poruka i hrvatskim bankama i hrvatskim gospodarstvenicima i hrvatskim štedišama u onom psihološkom smislu da država jamči financijsku stabilnost, da hrvatski građani s punim povjerenjem trebaju i dalje štedjeti u hrvatskim bankama i da su njihovi depoziti sigurni. Kao što je bila i odluka monetarne vlasti, dakle Hrvatske narodne banke o ukidanju obvezne pričuve bila je također pravovremena i mudra, tako i ovaj Zakon o osiguranju depozita i povećanju zajamčene svote na 400000 kuna također dio jedne odgovorne politike koja ne zanemaruje i koja ne zatvara oči pred globalnom krizom, koja će manje ili više ovisno već o gospodarskoj i financijskoj strukturi pojedine zemlje ta kriza neće nikoga poštedjeti. Psihološki je važno da nakon stupanja na snagu ovoga zakona nećemo imati pritisak na šaltere i ono o čemu je govorio gospodin Krešo Filipović. Dakle, ako se sjetimo devedesetih, ako se sjetimo nekih naših banaka. Dakle, uz sve ono što se u njima događalo, pa i nezakonito upravo je onaj psihološki momenat bila kap koja je prelila čašu i kap koja je dovela do njihovog konačnog bankrota. Držim da su ove mjere Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske narodne banke dio jedne sustavne i monetarne i fiskalne politike, da su te politike pokazale i početkom ove godine da ne podcjenjuju situaciju i da ne zatvaraju oči. Podsjetimo se samo kada je bio planiran državni proračun da se tada već išlo i restriktivno i štedljivo, da smo išli na jednu opreznu procjenu rasta bruto društvenog proizvoda. Isto tako, planiran je deficit opće opće države, dakle od 1,3% BDP-a. Dakle, po prvi puta proračun je tada imao primarni suficit, znači oko milijardu kuna suficita. To je prvi puta slučaj sa državnim proračunom. Znači, išlo se štedljivo, išlo se restriktivno. Država je znači prvi puta pokrila svoju potrošnju iz prikupljenih prihoda, a čak je dio prihoda se koristio i za otplatu inozemnog duga. Tijekom donošenja proračuna bilo je u stručnoj javnosti polemike u kom smjeru ići. Naznake krize su tada već postojale i ima onih ekonomskih stručnjaka koji su tada zagovarali snažnije zaduživanje države u korist povećanja potrošnje, jer su smatrali da bi potrošnja trebala biti generator razvoja, da bi potrošnja trebala posebno državna, investicijska ubrzati gospodarski rast. No, u uvjetima prijeteće inflacije sa neizvjesnim globalnim kretanjima Vlada je donijela odluku i predložila proračun koji je bio na tragu upravo obuzdavanja državne potrošnje i još jače kontrole deficita Takva fiskalna politika pokazala se apsolutno ispravnom u ovom trenutku i ovo što se danas događa upravo demantira sve one koji su bili za povećanje državne potrošnje i veću ulogu državne potrošnje u rastu bruto društvenog proizvoda. Isto tako i monetarna politika bila je na visini zadatka. Niz mjera koje su donijeli od ograničavanja obvezne pričuve, od propisivanja minimalne devizne likvidnosti, donošenja odluke o upisu obveznih obveznih blagajničkih zapisa. Dakle, sve su to mjere koje je također monetarna politika usmjerila na maksimalno ograničenje plasmana banaka i na restrikcije na inozemno zaduživanje banaka. Prema tome, i jedna i druga politika vukle su dobre i pravovremene poteze. Još važniji efekat posebice monetarne politike bio je u povećanju štednje. činjenica je da su banke u namjeri da bi kompenzirale inozemne izvore povoljnim domaćim izvorima novca promicale i poticale domaću štednju koja je u prošloj godini rasla preko 10% to također govori o povjerenju koje imamo izgrađeno u naš bankarski sustav i smatram da će ove mjere koje predlaže hrvatska Vlada, dakle i kroz ovaj Zakon o povećanju osiguranja depozita još više učvrstiti povjerenje u bankarski sustav. U definiciji ekonomske teorije imamo da je štednja odustajanje od potrošnje, a upravo je to ono što nam danas treba. Dakle, što treba stimulirati i dodatno smanjiti inflacijski pritisak. Jasno je da to nije dugoročno održiv ekonomski model, ali je sigurno dobar kako bi se ublažili ovi udari globalne ekonomske krize. Zato treba podržati ovaj zakon i treba i dalje budno pratiti događanja na globalnom tržištu kako bi bili u mogućnosti pravovremeno povlačiti poteze i zaštititi i očuvati makroekonomsku stabilnost zemlje. Hvala Hvala. I pet minutna rasprava, Klub zastupnika HDSSB-a, gospodin zastupnik Vladimir Šišljagić. Izvolite.

da na djelu je, odnosno na pomolu globalna i financijska i očito gospodarska kriza, ona nije trenutačna, ona će sigurno u narednim godinama biti na žalost još snažnija, pa ove mjere koje poduzima Hrvatska narodna banka i Ministarstvo financija, a vezano za ukidanje obvezne pričuve je evo ovaj zakon, odnosno Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita. U svakom slučaju mislim da su pravodobno i mislim da će građani i te kako pozdraviti nakon nekoliko financijskih bankovnih kriza koje smo imali u proteklih 20 godina, evo ova mjera o jamstvu za depozit štednih uloga u visini od 400 tisuća kuna, ma da bi bilo dobro da je Ministarstvo financija, odnosno Vlada predložila da ovo jamstvo bude neograničeno. No, ono što me pomalo zasmetalo to je da se radi o vatrogasnim i psihološkim mjerama. Kada bi se radimo o psihološkim mjerama, ja mislim i da će se ministar financija složiti s tim, ne bi bilo dobro. Ja mislim da ove mjere koje su predložene vezano za depozit do 400 tisuća kuna da Vlada ne ide sa namjerom da to bude psihološka mjera i da to bude vatrogasna mjera, nego da to bude zaista izmjena i dopuna zakona kojom Vlada zaista i stvarno jamči svakom građaninu osiguranje štednog uloga do 400, a kako smo vidjeli i puno, puno više ukoliko je štednja u više različitih banaka i evo nadam se da se neće ponoviti ona vremena kao što je to bilo sa mnogim bankama u Hrvatskoj ranije, kao što je to, evo do nedavno bilo i sa Gradskom bankom u Osijeku u stečaju gdje su godinama štediše zapravo tražili svoj novac koji su imali u Gradskoj banci u stečaju, pa i mnogim drugim bankama, ne samo u Slavoniji i Baranji. pozdravljajući ne ovu namjeru, nego ovaj postupak i Vlade, a prije toga i Hrvatske narodne banke, Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje će podržati ovaj Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju depozita. Hvala. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Završni osvrt, ministar financija Ivan Šuker. Izvolite ministre. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo zastupnici, pa prije svega zahvala svima na podrškama o izmjenama ovoga zakona, no dozvolite mi samo nekoliko pojašnjenja bez obzira što se neke stvari istaknu na početku, one su se kroz neke rasprave ponovile. No, najprije bih želio da ovo ne može biti nikako vatrogasna mjera jer da se nešto dogodilo pa da mi sad vatru gasimo, onda bi to bila vatrogasna mjera. Ovo je mjera predostrožnosti. Ako se ne daj Bože nešto dogodi da građani Hrvatske budu sigurni. Dakle, to je nešto. Međutim, ono što očigledno stvara zabunu, a i bilo je u raspravi istaknuto, građanima se jamči za sredstva u jednoj banci do 400 tisuća kuna. Ne može on u jednoj banci imati 10 depozita i onda da mu se garantira za svih 10 depozita. Dakle, to je nešto što je jasno. Druga stvar, priča da će dio sredstava iz Hrvatske otići u neke druge zemlje koje imaju neograničeno osigurane štedne depozite. Mi moramo biti svjesni da ne možete baš doći u bilo koju zemlju, otvoriti samo tako račun i donijeti novce da vas nitko ništa neće pitati. Na kraju krajeva, morate imati dozvolu za otvaranje računa. Također kad govorimo o ovim većim depozitima, depozit od 10 milijuna kuna nije sigurno štednja, nego već nekakva ulagačka politika, netko je s tim novcima mogao pokrenuti nekakav biznis, dakle ovdje se radi isključivo o zaštiti štednje hrvatskih građana, prema tome i ovo su hrvatski građani, ali kažem nešto što je praksa u Europskoj uniji. Nemojmo se pozivati kad nam paše na Europsku uniju, a u ovom trenutku dakle govori da to nije tako ili je tako. Na kraju još dvije stvari. Kad bude prijedlog proračuna, onda ćete vidjeti da li je Vlada razmišljala o ovim gospodarskim trendovima koji slijede, ali onda isto tako nećemo moći licitirati da bi određeni rashodi mogli biti toliko i toliko jer ovakav gospodarski rast i ovakva gospodarska snaga može proizvesti toliko i toliko prihoda u državnom proračunu. I na kraju, niti si tko ovdje pripisuje da je isključivo zasluga ovoga ili onoga, da nije bilo koordinirane politike između monetarne i fiskalne vlasti, vjerojatno ne bi imali situaciju danas ovakvu kakvu jesu, no točno se zna u toj podijeli što je čiji posao. Ono čega smo se mi nastojali držati u ove 4,5 godine i u prvom mandatu i u drugom mandatu da stvarno Hrvatskoj narodnoj banci damo jednu totalnu neovisnost, dakle da mogu samostalno voditi monetarnu politiku bez miješanja politike. Dakle, dame i gospodo zastupnici, još jedanput vam hvala na podršci ovome zakonu i ja se nadam da će